Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всички на думи се клехме, че най-важният акт на това Народно събрание трябва да бъде актуализацията на бюджета. Всички искахте да задържим мандата, докато не бъде приета актуализацията на бюджета, защото това е жизненоважно за стабилността на държавата и сигурността на хората. до 13,00 ч. обаче мнозина от Вас си играят с процедурни хватки – не регистрации и така нататък, което противоречи на обявените на думи намерения. За нас абсолютно принципно и последователно актуализацията на бюджета остава въпрос № 1, а както знаете, вече е обявено – в 17,00 ч. ще върнем мандата. Затова от името на парламентарната група предлагам удължаване на работното време днес толкова, колкото е необходимо до приключване актуализацията на бюджета на Здравната каса и на държавното обществено осигуряване. Благодаря Благодаря Ви. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на работния ден до приключване на точките от Програмата за днешния работен ден.

През последните дни пред очите на цялото общество се разиграва тежък политически скандал, който не бива да бъде банализиран и оставен да затихне без необходимите последствия и изводи. Председателят на най-голямата парламентарна група в Четиридесет и шестото народно събрание обвини заместник-председателя на настоящия парламент в политическа корупция. Според господин Тошко Йорданов госпожа Татяна Дончева е предлагала 500 хил. лв. подкуп, за да бъде разцепена групата на „Има такъв народ“ и по този начин да бъде съставено дългоочакваното правителство на промяната. По-късно председателят на Правната комисия в Четиридесет и петото народно събрание господин Радостин Василев потвърди тази информация, като разказа още подробности, които едва ли е уместно да преразказвам от тази висока трибуна. Парламентарната група на ГЕРБ няма да вземе страна в този спор. Няма да си позволим нито да раздаваме присъди, нито да даваме морални оценки. Това, което сме длъжни да направим обаче, е да потърсим истината и да я намерим. До момента има един очевиден публичен факт – той е, че на най-високо политическо ниво хора, които преди изборите твърдяха, че ще управляват заедно, си отправят тежки обвинения, които или трябва да бъдат доказани, или, ако са лъжа, трябва да бъде понесена политическа отговорност. Ако господин Йорданов и господин Василев казват истината, то госпожа Дончева няма място в политиката и обратно – ако те са излъгали, то мястото им не е нито в тази зала, нито в политическия живот, чиято единствена сила се състои в доверието на обществото. Казано с прости думи: едната от двете страни лъже и трябва да направим всичко възможно истината да излезе на бял свят. Има още един очевиден политически факт скандалът между господата Йорданов и Василев, от една страна, и госпожа Дончева, от друга, е логичен завършек на провала на втори пореден парламент да излъчи правителство на така наречените партии на промяната. Случващото се през последните месеци е подигравка преди всичко с хората, които протестираха на площадите през лятото на 2020 г. То е подигравка и с останалите български граждани, които ще трябва да плащат цената за политическата неграмотност, безидейността и непочтеността на лидерите на така наречените партии на промяната. Уважаеми госпожи и господа, случи ли се промяна? Случи се, но по всичко личи, че тя не е към добро. Вместо за изработване на антикризисни програми, свързани със здравните, икономическите, социалните и геополитическите предизвикателства пред страната, партиите на промяната пропиляха няколко месеца в скандали, безплодни пазарлъци и неуспешни опити за съставяне на общо управление. Днес, когато кризите, които служебното правителство на техния патрон Румен Радев не е в състояние да управлява, ескалират, ставаме свидетели на още по-тежки скандали между онези, които преди една година бяха обявени от президента за братството на почтените. Всичко това се случва в навечерието на гласуването на актуализацията на бюджета за 2021 г. Парламентарната група на ГЕРБ отказа да подкрепи актуализацията на първо четене точно заради липсата на ясно мнозинство, което да поеме отговорност за промяната на най-важния политически закон. Днес се вижда, че тази наша позиция е била не само адекватна, но и единствената възможна. След малко госпожа Дончева от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ ще трябва да състави бюджетно мнозинство заедно с господин Йорданов и господин Василев от „Има такъв народ“! Какво точно би могло да роди подобно мнозинство?! Как в този момент те ще могат да поемат заедно отговорност за решения, които ще останат валидни не просто в следващите няколко месеца, но и в следващите няколко години?! Как в момент на криза на доверието към българските институции с подобни скандали ще породим доверие в българските избиратели, че сме способни да поемаме отговорност и заедно да отговорим на предизвикателствата пред страната?! Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на ГЕРБ настоявам президентът час по-скоро да обяви дата за предсрочните парламентарни избори и да разпусне Четиридесет и шестото народно събрание. Всеки ден забавяне ще струва на политическата система още скандали и още изгорени мостове между политическите сили. Време е да загърбим тяснопартийния интерес и да защитим интереса на обществото, а е ясно, че българското общество с всеки изминал ден на този парламент ще губи все повече доверие както в така наречените партии на промяната, така и във възможността държавата да функционира нормално в момент на криза. Ако Ако работата на парламента бъде удължена по изкуствен начин от президента, парламентарната група на ГЕРБ ще внесе искане за създаване на Анкетна комисия по казуса с госпожа Дончева и господин Йорданов, за да може

Параграф 8 по вносител. Постъпило е предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители: „1. В § 1, чл. 1, ал. 1, общата сума на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите се изменя от

В § 1, чл. 1, ал. 1, т. 5 Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

Предложение на народния представил Мустафа Карадайъ и група народни представители: „В параграф 1 се правят следните изменения и допълнения: - В чл. 1, ал. 1 и ал. 2 числото „15 194 455,5 хил.

Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „I. В § 1 се правят следните изменения: 1. В текста на ал. 1, на ред 5. „Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства“ числото „6 268 611,9“ се заменя със „6 478 851,4“.

Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „I. В член 1 се правят следните изменения: 1. В алинея

На ред „4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване“ числото „184 643,3“ се заменя с числото „178 643,3“. е) На ред „5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства“ числото „6 268 611,9“ се заменя с числото „6 419 211,9“.

държавния бюджет“ числото „183 593,2“ се заменя с числото „177 593,2“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Деляна Пешева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§1. Чл. 1. се изменя така:

Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ е направила предложение, с което предлага увеличение на приходите и трансферите към бюджета на държавното обществено осигуряване, респективно по отношение на разходите и трансферите. Нашето предложение включваше добавка от 50 лв. на всички пенсионери месечно до края на тази година, като антиковид мярка, което да гарантира, че в условията на преизчисление на пенсиите, така както е предложено съответните надбавки, включително тези от 50 лв. След като Бюджетната комисия не прие това наше предложение и разбирането между парламентарните групи е да бъдат подкрепени тези, които са подкрепени от Бюджетната комисия, правя предложение поне с 4 млн. лв. да бъдат увеличени приходите и трансферите към бюджета на държавното обществено осигуряване, респективно разходите. Тоест

консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите и след това съответно в разходната част – плюс 4 милиона в „Разходи“ и в „Пенсии“ за сметка на държавния бюджет. Това се налага, за да бъдат защитени хората с увреждания – тези, които получават социални пенсии за инвалидност и които с надбавката от 50 лв. получаваха съответно 213 и 220 лв. Ние сме направили съответни предложения в Закона за държавния бюджет за промени в Кодекса за социално осигуряване, така че процентът от социалната пенсия, който получават хората с увреждания да бъде повишен, така че да не бъдат ощетени в резултат на тези промени, но според изчисленията и на Бюджетната комисия, и на Финансовото министерство в приходите, респективно в разходите на държавното обществено осигуряване, трябва да бъдат заложени поне още 4 млн. лв., за да може това изплащане на хората с увреждания да бъде направено до края на тази година. Става дума за най-уязвимите – тези, които имат процент инвалидност от 90 до 100%, и за тези, които имат процент инвалидност от 70 до 90%, които никога не са работили, защото те просто не са в състояние да работят, не са в състояние да се обслужват и да се справят с най-насъщните си житейски нужди. Апелирам към Вас, най-ощетените, най-уязвимите да не ги ощетяваме допълнително и просто да приемете тази редакционна добавка, която е в размер само на 4 млн. лв. – само 4 млн. лв., което ще даде възможност хората с увреждания да не получават по-малко, отколкото са получавали до този момент с надбавката от 50 лв. приемете нашето предложение всички да получат плюс 50 лв., това би било най-доброто решение, но тъй като няма такова разбиране, готовност и воля от депутатите, поне за хората с увреждания. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова. За реплики? Не виждам. Господин Гьоков, заповядайте.

има последователна и устойчива във времето политика в социалната сфера. Тези политики са следвани неотлъчно във времето и са провеждани при всяко приемане на бюджетите на държавното обществено осигуряване и на държавния бюджет. Политиките ни за социалноосигурителната система са: периодично преизчисляване на пенсиите с актуален средноосигурителен доход; ежегодното им осъвременяване; премахване на максималния месечен размер на социалния и здравноосигурителния доход и на максималния размер на пенсията; увеличаване приноса на стажа във формулата за размера на пенсията; коефициентът за всяка година осигурителен стаж стаж до 2025 г. да достигне 1,5; разширяване на съществуващите гъвкави елементи за насърчаване по-дългото оставане на пазара на труда – например всяка година стаж след придобиване правото на пенсия да носи по-голям процент всички плащания, които не са свързани с осигурителния принос, да бъдат извадени от държавното обществено осигуряване и да се поемат от държавния бюджет. Сега, водени от убеждението, че политиките, които се предлагат, особено при актуализацията на бюджета, трябва да бъдат съобразени изцяло с променените променените финансови възможности на бюджета – в случая на държавното обществено осигуряване, и с основните принципи и възприетата законодателна рамка в областта на социалното осигуряване. Затова сведохме нашите предложения до преизчисляване на пенсиите, увеличаване размера на обезщетението през втората година от майчинството. За финансирането на тези две промени са необходими повече от предвидените в бюджета 210 млн. 239 хил. 500 лв. 500 лв. Предлагаме увеличение на допълнителните трансфери от централния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване за покриване на недостига

от средства“. Предлагаме: „Увеличението на разходите за пенсии със 188 хил. 700 лв.“, като това да бъде отразено на ред 1.1 „Пенсии“.“ В предложението за актуализация на бюджета и предприемане на предложенията, то трябва да бъде отразено в следващите редове на ал. 2, чл. 1,

обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст“. Към момента размерът на това обезщетение е 380 лв., а нашето предложение е то да бъде: „В размер на минималната работна заплата от 650 лв.“ Това да бъде отразено на ред 1.2 „Социални помощи и обезщетения“. Това, което предлагаме като трансфер от държавния бюджет, е напълно възможно заради повишените приходи от непреки данъци, акцизи и ДДС. Дори след като съвсем консервативно сме се отнесли към приходната част на бюджета, сме предвидили постъпления от 531 млн. 250 хил. лв. в повече част от които да се ползват за пенсии и за увеличаване на майчинството. Уважаеми народни представители, отправям апел към всички Вас за подкрепа на предложението в името на справедливостта за българските пенсионери и в името на младите хора, решили да раждат и отглеждат деца в България. Благодаря Ви, господин Гьоков. Реплики? Не виждам. Заповядайте за изказване.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., внесен от Министерския съвет, предизвика много дебати и предложения от различните парламентарни групи, от обществените и работодателските организации. Сега, уважаеми колеги, имаме шанс да отговорим на очакванията на нашите възрастни сънародници и да покажем разум и воля пред задаващите се трудни времена и да осигурим на българските пенсионери спокойствие и сигурност. Очаква ни една трудна есен с избори за президент и избори за парламент. Очаква ни нова мощна вълна на различни варианти на ковид, което със сигурност ще изправи пред изпитания българските граждани. Сред тези граждани са и българските пенсионери, които най-тежко ще понесат този период както в икономически, така и в здравен аспект. Затова ние от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагаме актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване. В него да бъдат предвидени средства за еднократна помощ от 120 лв. за месеците октомври, ноември и декември за всички пенсионери, подчертавам: за всички пенсионери, тъй като в актуализацията, която предлага служебният кабинет, някои от пенсионерите ще бъдат ощетени. Тук трябва да отчетем не само здравната криза, пред която сме изправени, но и пълзящата инфлация, която бавно, но сигурно изяжда доходите на българските граждани. Именно затова ние от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагаме увеличение на приходите от осигурителни вноски с 200 млн. лв. В отчета на бюджета на държавното обществено осигуряване за кризисната 2020 г. увеличението на приходите от осигурителни вноски е с близо 360 млн. лв. Само за първите шест месеца на тази година, уважаеми колеги, увеличението на приходите от осигурителни вноски е 230 млн. лв. повече спрямо плана. Това заяви служебният министър Асен Василев по време на изслушване и на тримата министри: министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. Позволете ми да изложа няколко аргумента в подкрепа на това, че тези 200 млн. лв. преизпълнение са напълно възможни. Първо, ревизираната прогноза за икономическо развитие на България по данни на Европейската комисия е около 3%. Второ, очакваната инфлация до края на годината също е около 3%. И трето, но не на последно място, разбира се, по важност – в мотивите на Законопроекта е записано, че 116 000 души е увеличен броят на осигурените за 2021 г. и това ни дава основание, че тези допълнителни приходи от 200 млн. лв. са изпълними към края на 2021 г. Именно затова от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагаме тази еднократна подкрепа за всички български пенсионери в размер на 120 лв. за месеците октомври, ноември и декември и нека новият редовен кабинет, който е в правото си, за следващата 2022 г. да да предложи пенсионна реформа съгласно своите разбирания и виждания. Ние от ДПС считаме, че в най-тежките зимни месеци българските пенсионери имат нужда от солидна подкрепа от 120 лв., а не както предлага служебният кабинет 64 лв. средно на пенсионер, и то не за всички, и в случая най-ощетени са тези, които са с най-ниски пенсии. Именно затова от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ апелираме:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Ние от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ предлагаме в този § 1 да

увеличаването на приходите от данъка върху добавена стойност, както и акцизите, навеждат на очакването, абсолютно обосновано очакване, че най малко 500 млн. лв. ще надхвърлят приходите от това, което служебният кабинет е предвидил. Следователно това, което ние предвиждаме като промяна в част „Приходи“ от 422 млн. лв., е напълно реалистично. Защо са необходими тези 422 млн. лв. в част „Приходи“? Ние предлагаме те да бъдат разпределени така, че на първо място пенсионерите да получат минимална ставка. По нашето предложение от 300 лв. минималната пенсия да се качи на 369 лв., като освен тези пари хората, които са на минимална пенсия, както и всички останали пенсионери над 369 лв., включително и хората, които взимат социални пенсии за старост, хората, които взимат социални пенсии за инвалидност, да получат допълнително по 50 лв. за месеците октомври, ноември и декември. Тоест хората, които взимат минимална пенсия, ще взимат не 369 лв., а 419 лв. най-малко. Всички останали също ще бъдат повишени с 50 лв. Както казах, това е напълно реалистично съобразно очакваните допълнителни приходи. Причината да искаме това точно за месеците октомври, ноември и декември е, че това са очаквано най-тежките месеци както за българските пенсионери, така и за инвалидите, така и за най слабите социални групи в Република България, защото, първо, цените на тока ще се увеличат съгласно прогнозите на КЕВР. Предложение има за увеличаване на цената на водата с 30% средно, което, ако не бъде спряно, отново ще удари най-силно уязвимите хора по отношение на техните доходи, както и увеличените разходи за борба с коронавирусната епидемия, увеличените разходи за медицински лекарствени средства ще предизвикат необходимостта от това тези 50 лв., които ние предлагаме, да са жизнено важни. Освен това наше предложение, предлагаме допълнително да се отделят от бюджета 25 млн. лв. – средства за подпомагане на майките на деца на възраст от една до две години. В момента те взимат 380 лв. като подкрепа, в случай че останат вкъщи да гледат децата си, за всеки месец от първата до втората година, но това е стар разчет отпреди четири години, който е бил тогава съобразен с минималната минималната работна заплата от 380 лв. Сега предлагаме да се осъвремени този разчет. Да се качи от 380 лв. на 650 лв., отново съобразено с минималната работна заплата към 2021 г., с цел да подпомогнем майките на деца от една до две години и с цел те да могат да отглеждат децата си. Уважаеми колеги, тъй като си даваме ясна сметка, че на Комисията тези 422 милиона, които предлагаме, не са възприети, молим към предложението, което Бюджетната комисия е одобрила, поне да се добавят тези 4 млн. лв., които госпожа Манолова поиска тук от тази трибуна за инвалидите, за хората, които взимат инвалидни пенсии, за да може тази група да не бъде забравена, да не изпадне, така да се каже, от каруцата и те да взимат най-малко такива средства и такива социални пенсии, каквито са взимали преди актуализацията на бюджета. Тоест да не ударим тази група през актуализацията на бюджета. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Донев! Предложението, което парламентарната група на ГЕРБ-СДС е направила, е по отношение на увеличаване на приходите със съответно 100 милиона от осигурителни вноски и със 150 милиона от трансфери от централния бюджет, като това предложение включва предоставянето на добавка в месеците октомври, ноември и декември от 100 лв., хоризонтална добавка за всички български пенсионери, с която да се компенсират неблагоприятните последствия от COVID-19, увеличените разходи за лекарства, увеличената инфлация и увеличените цени на електроенергията. Смятаме, че хоризонтална добавка е много по-справедливо и много повече отговаря на предмета на актуализацията на бюджета,

Наред с това считаме, че трябва да отпадне и таванът за максималните пенсии, така че в рамките на тези приходи се включват и 22 милиона, които които са за отпадане на максималния таван на пенсиите. До края на тази година това ще бъдат достатъчни средства, тъй като предложението, направено към момента, увеличава броя на хората, които ще бъдат ограничени от максималния таван на пенсиите. Към момента те са 24 500, а предстои да станат 36 000. Като се има предвид, че предложенията, които са възприети в Бюджетната комисия съответно по отношение на минималната пенсия – да се увеличи от 300 на 370 лв., и съответно индивидуалният коефициент да се увеличи на 1,35, което прави средно увеличение от 64 лв., лв., продължаваме да считаме, че вместо да се правят промени от стратегически характер е по-добре да говорим за средна добавка, или ако се възприеме това, което е приела Бюджетната комисия, средната добавка да бъде от 70 лв. за пенсионер за месеците октомври, ноември и декември до края на тази година, без, повтарям, да се вземат решения, които да имат стратегически характер и които да имат отражение в средносрочната прогноза на държавния бюджет. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Надявам се, че всички си спомняте моето изказване по време на първото гласуване в трите комисии и в пленарната зала по отношение актуализацията на трите бюджета. Там съвсем съвсем честно, откровено и добронамерено предложих актуализацията на трите бюджета да се направи на базата на принципите и правилата, които са заложени в Закона за публичните финанси, да не въвеждаме нови стратегически политики и да не създаваме хаос в изпълнението на бюджета за тази година, както и бюджета за 2022 г. и тригодишната бюджетна прогноза. Това последното ще го обясня след малко. Кога една държава прави актуализация на своите бюджети? Тогава, когато в един или във всичките три бюджета се получава касов разрив, тоест имаме несъразмерно нарастване или намаляване на приходите и разходите или двете заедно, с което не могат да се осъществят политиките и програмите, които са заложени в съответния бюджет за 2021 г. На какво сме свидетели? Свидетели сме на вземане на решения за провеждане на стратегически политики оттук нататък, които ще засегнат 2021 г. и тригодишната бюджетна прогноза, без да имаме нито проектобюджета за 2022 г., нито имаме тригодишната бюджетна прогноза. В този смисъл подкрепям предложението, което направи госпожа Сачева, тъй като то като размери отговаря на предложението на вносителите пенсионерите да получат по 70 лв. увеличение, но това да бъде една хоризонтална добавка до края на годината и след това новото редовно правителство, което ще има своя програма, свои приоритети, ще предложи и каква нова пенсионна политика трябва да предлагаме. Този опит да влезе в сила новата пенсионна реформа, не бих я казал, защо тя засяга само размера на пенсиите, даде възможност на редица народни представители да направят десетки предложения по отношение на Закона за държавния бюджет на Република България, актуализацията за тази година, като в 50% от тях това са дългосрочни политики и ние ще поставим следващото правителство в много тежка ситуация, в която няма да може да изпълнява своя програма, а ще му бъдат вързани ръцете и ще трябва да изпълнява решенията, които ще вземем само след няколко дни и по отношение на държавния бюджет. Много Ви моля, въпросът е много сериозен и е много отговорен. Без тригодишна бюджетна прогноза и без проектобюджет за 2022 г. не бива да взимаме дългосрочни и стратегически решения. Искам да Ви кажа, че тук днес трябва да помислим тези мерки, които се предлагат как ще се отразят върху фискалната стабилност на държавата, върху фискалните цели, които преследваме, в средногодишната цел, която преследваме и към която трябва да се върнем след преминаването на пандемията. Освен това трябва да имате предвид, че всяка една наша крачка, всяко едно предложение, всяко едно изменение на фискалните правила и фискалните цели дават отражение и върху пътя, който сме поели към еврозоната. Не бих желал с нашите решения да блокираме пътя, за който, мисля, че всички ние сме съгласни. Затова още веднъж Ви призовавам: нека на приемането на трите бюджета да гласуваме мерки, които са свързани само със социално-икономическите последствия от кризата от COVID-19. Те да бъдат с краткосрочен характер до края на годината, без да намаляваме всичко това, което сме предоставили до този момент. Това са предимно нашите мерки, които ние сме предложили. Нека, ако има по-добри, да гледаме и тях,

(ИТН): Уважаема госпожо Председател, моля да ми разрешите да направя кратка реплика и след това да се изкажа, за да не взимам два пъти думата. Първо реплика, след това господин Ананиев може би ще Ви направи дуплика и след това изказване. МИКА ЗАЙКОВА: Уважаеми колеги от ГЕРБ, госпожо Сачева, Първо, това не е актуализацията на бюджета 2021 г., не е стратегическата промяна. Тя се налага от Вашата кадърност да направите хубав бюджет, така че той да стигне до края на годината и да поеме всички рискове. Това като първо. Второ, много ми е интересно и мисля, че веднъж финансовият министър Ви зададе този въпрос: как ще дадете сега 100 лв. на пенсионерите, а след това от 1 януари ще си ги вземете обратно? Как ще стане тази работа?! Трето, уважаеми колеги, 12 години бяхте на власт

Не само че ние сме най-бедната държава, не само че имаме най-ниските пенсии, ами на всичкото отгоре те бяха принудени да мизерстват. Ако решите да ме апострофирате, че, видите ли, събираме един милион и 40 хиляди пенсионери в минимална пенсия, искам да Ви напомня, че това го направихте Вие

В изказването ще им напомните. МИКА ЗАЙКОВА: Искам само да Ви напомня, дами и господа, това, че минималната пенсия ще бъде равна на прага на бедност

госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ананиев, разбирам напълно призива Ви за за внимателно отношение да няма дългосрочни мерки, защото все пак актуализираме бюджета, а не правим нов бюджет с политики, които да се определят през следващата година, а сега се съсредоточаваме върху три месеца. месеца. Господин Ананиев, няма да забравя Вашето 12-годишно управление през последните години, когато бяхте финансов министър и когато от Вас до голяма степен са зависили мерките, които са свързани с пенсиите и с пенсионерите. Може ли да ми кажете какви са били последователните политики в пенсионната сфера на това правителство? Всеки път, когато се кача на трибуната, ще Ви връщам назад във времето при първия мандат на Борисов, когато в нарушение на българското законодателство финансовият министър Дянков не спазваше чл. 100 три години и не осъвременяваше пенсиите на българските пенсионери – поне с това, което е записано в Кодекса за социално осигуряване. за социално осигуряване. Няма да минавам толкова подробно, защото и времето не го позволява, но ще Ви напомня и за този вандализъм, който направихте под влияние, разбира се, на коалиционния си партньор „Обединени патриоти“ тогава, да вдигнете само и единствено минималната пенсия на 300 лв., след като се клехте по време на изборната кампания, че ще вдигнете пенсиите на всички пенсионери, ще ги преизчислите. Два подхода можеше тогава – колкото вдигате минималната пенсия, да вдигнете на всички пенсиите с толкова.

години все едно, че нямаше пенсионери в България. Мога да стигна и по-нататък, но не ми се говорят цинизми от тази трибуна за това каква беше целта и идеята на политиката Ви в пенсионната система. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за

Госпожо Председател, господин Вицепремиер, дами и господа народни представители! Първият интересен въпрос, господин Ананиев, е, че тези 50 лв. за пенсионерите бяха предвидени в бюджета до края на месец март. Очаквах от Вас април месец да кажете те да спрат, но никой от ГЕРБ такова нещо не каза, защото никога не е било предвидено тези пари да спират. Така че този популизъм, господин Ананиев, не Ви отива. А иначе Вашите аргументи за спазване на фискална дисциплина някак си противоречат на други глобални тенденции при Вас, например 8,7 млрд. лв. за ин хаус поръчки. Добре, значи да го допуснеш това и да обясняваш от тази трибуна как трябва да сме фискално дисциплинирани, господин Ананиев, извинявайте, не звучи прилично да си го допуснал това нещо. Освен това защо средната пенсия в Румъния е с 50% по-висока от тази в България? Защото те постигнаха два пъти повече конвергенция спрямо България, два пъти повече растеж всичките тези години, тоест тези 10 години, докато Вие управлявахте, те имат два пъти повече растеж от България. Това трябва да бъде целта, тоест, за да има високи пенсии в България и растеж подобен на румънския, трябва икономиката да се развива. Друго нещо.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Зайкова, господин Гьоков, господин Димитров, уважаеми колеги! Първо към Вас, госпожо Зайкова. Сигурно не следите нещата, които се случват в страните – членки на Европейския съюз, когато се събрахме министрите на финансите в края на миналата година, по-скоро септември месец, когато правихме Проектобюджета за 2021 г., всички се убедихме, че трябва да предвидим мерките до края на зимния период с надеждата, че пандемията ще премине. Това е заложено не само в нашия бюджет, но и във всички европейски бюджети. Дали следите в момента актуализациите, които бяха направени в Европейския съюз, или тези, които предстоят да се направят, защото ние поддържаме връзка с нашите колеги. Всичките тези страни предприемат предприемат актуализация на бюджета си, но само до края на тази година, а не в по-дългосрочен период. Защо казвам, че не трябва да се взимат стратегически решения? Първо, Вие сте права, че само промяната на размера на пенсиите това не е цялостна социална пенсионна реформа, има много други елементи. Господин Министърът знае какво значи да се направи пенсионна реформа в целия ѝ вид, с всичките елементи и компоненти, но това е един от важните елементи и компоненти. По отношение на това – за 50 лв., това беше предвидено от нас в един труден момент за всички пенсионери, независимо какъв размер пенсия получават, тъй като ударите на пандемията нанесоха много щети на всички пенсионери. Добре, съгласен съм, че 100 лв. – смятате, че това е популистко решение, ние не смятаме така, защото от юли месец, даже от май месец, започна сериозно увеличаване на цените на редица продукти, електроенергия, лекарства и така нататък. Ние изчислихме, че 100 лв. ще могат да компенсират тези неща. Но в крайна сметка, Вие чухте предложението на госпожа Сачева, което е предложение и на цялата ни парламентарна група, ние сме съгласни да запазим това, което предлагате Вие – 70 лв. на всички пенсионери като хоризонтална помощ до края на годината. Искаме да има ново правителство, искаме да има редовно правителство, което ще има своя програма. Пенсионната политика няма да е единствената политика в тази програма. Всеки един от публичните сектори има приоритети, които ще бъдат заложени в този бюджет за 2022 г. и в тригодишната бюджетна прогноза. Ако сега предрешим нещата и както казваше финансовият министър: ние ще освободим пари от пандемията и следващата година ще посрещнем новите предизвикателства, тоест новото правителство, но то не е точно така, защото ние не знаем кога ще приключи пандемията и тези разходи могат да продължат следващата година. Ако го попитате сега и него, и здравния министър, те няма да могат да Ви отговорят дали март месец следващата година ще свърши пандемията или дали до лятото на следващата година. Затова се налага да се направи и актуализация на бюджета, но за социално-икономическите и здравните мерки. Тази актуализация обаче трябва да бъде направена на базата на един задълбочен анализ на изпълнението на бюджета и очакваното изпълнение. Искам само това да кажа: ако Вие смятате,

Съжалявам, господин Ананиев, че точно на Вас трябва да обяснявам, че не правя никаква пенсионна реформа. Моля Ви се, във формулата за формирането на пенсии на сега действащата пенсионна система има два основни елемента. Това е съотношение на среден осигурителен доход към осигурителния доход на лицето. От другата страна е коефициентът за тежест на една година стаж, който трябваше според пенсионната реформа още в далечната 2000 г. да расте,

и сегашната пенсионна система, само че я прилагаме човешки, тоест ускоряваме ръста на тежестта на една година трудов стаж по простата причина, че на тези години той трябваше да бъде 1,5, но сега ще го направим 1,35, и то само за действителен стаж. Така че съжалявам, но никой не се кани в момента да прави някаква реформа.

от парламентарните групи на „Да, България“, на „Изправи се! Ние идваме!“, на колегите от БСП и на колегите от ДПС, с които в Комисията по бюджет и финанси проведохме един конструктивен диалог, защото колегите от ГЕРБ напуснаха. И, слава богу, те, въпреки че имаха интересни предложения, ни подкрепиха, за което им благодаря безкрайно. Второто нещо, което искам да кажа, е, че ако си спомняте, че днес започва преброяването в България. Не вярвам някой от Вас, дами и господа народни представители, да мисли, че изведнъж е изчезнала демографската криза, която всъщност е демографска катастрофа. това е не само за това, че младите хора напускат България поради мизерния живот, който водят тук, поради липсата на възможност за развитие, а това е, защото майките раждат все по-малко деца.

е. Втората година плащане на майчинство определихме да е равна на минималната работна заплата тогава, в далечната 2014 г. В 2015 г. изведнъж решихме, че тази цифричка остава, но тя вече не е свързана с минималната работна заплата, което според мен е дълбоко погрешно. Защото, ако не го вържем за минималната работна заплата, трябва да го вържем за издръжката на живота. Ако разделите 380 лв. на календарните дни, ще видите, че на ден се пада по 12,60 лв.

Госпожо Зайкова, ние не възразяваме да вървим към увеличението на размера на пенсиите чрез увеличението на коефициента, само че считаме, че това трябва да бъде работа на новия редовен кабинет, който има своя програма и своя визия за по-нататъшното развитие на реформата. Те могат да предложат и по-голям процент процент – 1,4, могат да отидат и на 1,5, стига това да влиза в тяхната програма и финансовите баланси, които те ще направят. На господин Димитров обаче искам да кажа,

и с най-нисък дълг, което прави чест на българското правителство, което в дългите години беше начело в тези стабилни фискални показатели. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ананиев. За втора реплика? Заповядайте, господин Делчев. Госпожо Зайкова, в допълнение на това, което казахте, искам да обърна внимание на цялото Народно събрание върху факта, че на година от България изчезват между 35 хиляди и 60 хиляди души. За последните 10 години от държавата са изчезнали 600 хиляди човека. Това е повече от половин милион души – за 10 години, тоест Вие сте права: има демографска катастрофа и тъй като актуализацията на бюджета не може да бъде лишена от приоритети, да не сложим като приоритет майките, техните деца и справяне с демографския проблем през бюджета, би означавало абсолютно дебелоочие и дебелокожие. Затова аз напълно Ви подкрепям и се радвам, че има предложение по този текст, което ние можем да приемем, и в крайна сметка този стимул, този жест към майките на деца между една и две години да струва 25 млн. лв. За бюджет, който е над 1 млрд. лв. – 15 милиарда, това е нищо! Благодаря Благодаря Ви, господин Делчев. За трета реплика? Не виждам. Госпожо Зайкова, искате ли думата за дуплика – да отговорите на господин Делчев и на господин Ананиев?

Господин Ананиев, ако си спомняте, в края на моето изказване аз казах нещо много важно. Хубаво е младите хора да се връщат на работа и трябва да Ви кажа, че според статистиката през 2017 г. – аз понеже от тогава имам статистика, около 10 хиляди майки са се върнали дори преди да свърши първата година,

защото много хора си отидоха от този свят. Не можеш винаги да разчиташ на здрава баба или на баба – дълголетница като мен, която има силите да гледа бебе. Така че първо държавата и по-точно местната власт трябва да се погрижи за ясли, за детски градини, за условия тези деца да бъдат отглеждани, и то да бъдат отглеждани в ХХI век, и след това да пращаме майките да работят.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

Започвам с това, че ние от „Движението за права и свободи“ сме удовлетворени от факта, че в 46-ото народно събрание има воля за промяна на размера на пенсиите, които са отпуснати към днешна дата. Искам обаче дебело да подчертая, че независимо от всички предложения, независимо от това какво ще се приеме като окончателен вариант за изменение на бюджета на съгласно действащият Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., в това число и осъвременяването от 1 юли по Швейцарското правило, парите до края на годината за всички пенсионери са гарантирани с действащия бюджет. Така че този, който твърди, че до края на годината няма пари за пенсии, не говори истината. Няма пари за това допълнително да се подпомогнат пенсионерите в България, ако не се актуализира бюджетът. Това е фактическата обстановка, около която не трябва да има каквито и да е спекулации. На следващо място, аз искам да направя своеобразен анализ на предложенията на Министерския съвет, на предложения на парламентарните групи и на това, което като окончателен вариант предлагат колегите от Бюджетната комисия. Знаете какво предлага Министерският съвет. Министерският съвет, служебният кабинет, предлага увеличение на коефициент за година стаж – 1,35, увеличение на минималната, максималната пенсия съответно, и увеличаване на социалната пенсия за старост. Това на пръв поглед е един балансиран подход. Единственият проблем е, че този проект на Министерския съвет създава допълнителни дисбаланси, както е предложението на Бюджетната комисия, за които ще говоря след малко. Защо? Защото минималната пенсия за стаж и възраст се увеличава по предложението на Министерския съвет с 13,3%, а максималната пенсия например се увеличава с 4%. Това е един от дисбалансите, който може да демотивира тези, които стартират осигурителния си път. На следващо място, пак повтарям, ние от „Движението за права и свободи“ ще подкрепим всички предложения – говоря за разумни предложения, които са направени за увеличаване размера на пенсиите. когато стигнем до отделните предложения, различни колеги предлагат увеличение с 50 лв., със 70 лв., преизчисляване на пенсиите. Ние предлагаме 120 лв. Защо ние смятаме, че до края на годината е най-разумният вариант да се подкрепят пенсионерите със сумата, която Народното събрание ще приеме – дали ще бъде 50, 70, 100 или 120 лв.? Защо? Вижте, преди малко господин Ананиев каза, че това е хоризонтално подпомагане. С други думи, по народному казано, подпомагане на калпак. Защо това е универсалният подход и защо се явява най-подходящият? Защото всички, независимо от техните доходи, еднакво са пострадали от ковид кризата. Това е аргументът за това да бъде универсално подпомагането. Никой не казва, че това, което предлага Министерският съвет, е някаква промяна! Не е параметрична, не е цялостна промяна в модела на пенсионно осигуряване, само че това, което предлага Министерският съвет, задължава следващия бюджет, следващия бюджет, който ще бъде приет. Междупрочем той трябва да бъде внесен до края на месец октомври съгласно Закона за публичните финанси. На следващо място, това, което предлага сега Комисията по бюджет и финанси. Уважаеми колеги, никой не е против това да се увеличи минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, но минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст в предложението на Министерския съвет се увеличава с 23,3%, а социалната пенсия за старост, по-точно пенсиите, несвързани с трудова дейност, се увеличават с 14,3%. Неслучайно преди малко госпожа Манолова се опита да направи едно предложение, но там разликата е, че инвалидните пенсии за болест, точно ще ги цитирам: пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се определят като процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, тоест те ще нараснат в зависимост от ръста на минималната пенсия за стаж и възраст. например тази пенсия, за която говори госпожа Манолова, вероятно е така наречената социална инвалидна пенсия. Това са хората, които са над 16 години с процент загубена работоспособност, вид и степен на увреждане над 70%. Разбирате ли за какво става въпрос? Тяхната пенсия се определя като процент от социалната пенсия, а социалната пенсия по предложението на Министерския съвет е 170 лв.

Тоест този ангажимент, че всички пенсии трябва да бъдат под линията на бедност е неверен. Завършвам с това. Колеги, нека да изберем модела на пенсионното осигуряване, защото това, което каза – пак го цитира министърът на финансите, какво ще се случи с тези 100, 120 или 150 лв. след Нова година? Ами това, което се случи с предложението на Министерския съвет – те трябва да влязат по някакъв начин в бюджета за следващата година. Надявам се Народното събрание да приеме най-добрият вариант за българските пенсионери. Ние от ДПС ще подкрепим всички разумни предложения за увеличаване размера на пенсиите. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Адемов, Вие сте прав, че в момента се прави просто една актуализация на пенсиите във връзка с щетите от ковид, но не и преизчисляването им, което реално и глобално да промени начинът, по който се плащат пенсиите, диспропорцията между тези, които са получени до 2008 г., и тези, които се получават сега. Всъщност самият среден осигурителен доход

тоест това показва колко е тежък дисбалансът в момента, който не променя това предложение. Става дума за най-уязвимите, става дума за хората, които получават социална пенсия за инвалидност. Това са децата с увреждания, които, навършвайки 18 години, спират да имат подкрепа от държавата – в размер на 930 лв. Ставайки на 19 години, те остават със 148 лв.,

Само че трябва да се направят промени в приходната и разходната част на бюджета за държавното обществено осигуряване. Сериозното решение би било, ако повишим социалната пенсия за бедност и вместо 170 лв. я направим 200 лв., тогава автоматично за хората с увреждания, които получават социална пенсия за инвалидност, и за другите, вързани със социалната пенсия за бедност надбавки, надбавки, ще се повишат. Въпросът е: дали според бюджетарите има такива възможности в бюджета, защото тогава трябва да се добавят за следващите три месеца 9 млн. лв. за тези, които ще получават тази пенсия, и още толкова за всички, свързани с тази пенсия, надбавки. Всеки от нас е направил своето предложение, а ние предлагаме плюс 400 млн. лв., като 50 лв. са за пенсионерите, за майчинството и така нататък. Но тук трябва да се обединим дали добавяме плюс четири милиона, така че да не бъдат ощетени хората с увреждания, или добавяме плюс още девет милиона към тези четири, за да не бъдат ощетени хората, които получават социални пенсии за бедност и пенсията им за бедност да стане 200 лв. Ето това трябва да реши залата.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

Това, което исках да кажа, е, че пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя като процент от минималната пенсия пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това, което Вие предлагате, е промяна на социалната пенсия за инвалидност. Вие говорихте за социалната пенсия за инвалидност. Аз казах, че социалната пенсия за инвалидност се определя като процент от социалната пенсия за старост. Ако има воля за увеличаване на размера на минималната пенсия за старост, тогава този въпрос може да бъде решен много лесно. Ако се увеличи минималната пенсия, няма как да се увеличи единствено и само социалната пенсията за старост, защото в тази група са пенсиите, несвързани с трудова дейност, и има пенсии за военна инвалидност, има пенсии за гражданска инвалидност, има персонални пенсии, има пенсии за особени заслуги. Това е една голяма група и те са около шестдесет и няколко хиляди пенсионери, тоест Министерството на труда и социалната политика и колегите от Бюджетната комисия трябва да кажат какъв е ефектът. Аз нямам нищо против този размер да бъде увеличен, защото хората, които получават социална инвалидна пенсия, са най-уязвимите групи. Това са хора със хора със загубена работоспособност над 70%, така че няма нито един от тази пленарна зала, който да не иска те да бъдат подпомогнати. Още повече, че ако те не бъдат подпомогнати, тогава се явява един конфликт между групата на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука, професионална болест със социалните пенсии. Можем да преодолеем тази разлика, трябва да подкрепим това предложение, разбира се, в рамките на съгласувателните действия, които трябва да бъдат извършени, за да се приеме това.

Василев, защото предлаганата актуализация най-малкото променя наистина коренно политиката, колкото и възгласи да се чуват от залата – изказвания имаше в тази насока, че не променя пенсионната система в България. Факт е, колеги, че се променя в насока, в която залата има различни виждания, което е нормално. Има също един основен проблем и отсъствието на господин Василев беше малко странно за мен. за мен. От преждеговорившите се разби тезата на служебния кабинет, и то широко прокламирана от господин Василев – служебният финансов министър, че, видите ли, пари няма да има за пенсионерите, ако не го направим в този парламент, за който видяхме, че няма няма възможност да сформира мнозинство и да излъчи едно правителство – беше с извити ръце, принуден да приеме и разгледа предложените на нас бюджети. Първата лъжа, както казах на господин Василев, беше разбита на пух и прах: има средства за пенсионерите до края на годината, предвидени с увеличението от 1 юли, което бяхме гледали миналата година, и да се изплащат на българските пенсионери увеличените им вече пенсии. От друга гледна точка също беше разбит на пух и прах митът, че 50 лв. са били осигурени само за първите три месеца. Както видяхме – без актуализация, без преразглеждане на бюджета, българските пенсионери получават по 50 лв. по време на кризата, държа да подчертая, както беше предвидено. да се върнем на най-основното. При промяната на пенсионния модел, колеги, се увеличава най-вече трансферът трансферът от държавния бюджет в приходната част на държавното обществено осигуряване. Да го кажем с думи прости: увеличават се финансирането за българските пенсионери и средствата, заделени за техните пенсии, не от работещите и чрез удръжки на пенсионноосигурителни вноски, а чрез други данъци. Затова ще го обясня на нашите колеги, особено на тези в дясната страна на залата, които ще имат доста сериозни проблеми според мен при срещите си с гласоподавателите, защото ние сме в кампания, колеги. Съжалявам, че влязохте в капана на тези, които са в кампания – още преди да се види, че настоящият парламент няма да формира мнозинство за правителство, а това е президентската институция, влязохте в капана в капана и историята се повтаря. 2008 г. е приемането на бюджета от една тройна коалиция и тогава направи актуализация на средствата за пенсионерите, което пак не следваше логиката на приходите от осигурителните вноски на работещите граждани, и се случи така, че някой друг трябва да осъществи тази политика и да свърши работата обещана от някой преди това. Да се върна на дясно мислещите хора, на работещите, защото това касае освен българските пенсионери – с цялото ми уважение към тях и заслужаващи достойни старини, винаги сме следвали логиката, когато сме гледали в 44-тото народно събрание за пенсиите на българските пенсионери, да може да се вдига минималната пенсия, да се преизчисляват пенсиите с възможностите на бюджета и никога не сме надскачали възможностите на икономиката и на това, което се осигурява за българските граждани. Ако си спомняте, преди пет години минималната пенсия беше 150 лв. и в края на мандата на правителството на Борисов 3 беше 300 лв. Мисля, че тази логика, която се спазваше, беше по-правилна за фискалната стабилност и дисциплина на българската държава. Пак да подчертая за колегите от дясната страна на сега, гласувайки така предложената и договорена явно със служебното правителство и с Радев актуализация на бюджета, колкото и да ми се иска да е реално това изчисление и тези милиарди, колеги, ще трябва да дойдат от трансфер от другия бюджет, а другият бюджет се пълни през преки и косвени данъци. Само да Ви кажа, че сега трябва да обясните на работещите български граждани с най-голямото ми уважение към тях, защото те движат икономиката на България и всички социални плащания са благодарение на тях и на бизнеса включително, да им обясните, че ще трябва при следващото правителство, което и да е то, гласувайки по този начин, да ги задължите под една или друга форма да осигурят тези средства, а най-непопулярната мярка, колеги, за съжаление, е вдигането на данъците. Има и една друга непопулярна мярка и тя е тегленето на държавен дълг, така че Ви предупреждавам, че днес, гласувайки по този начин, а не за предложението на ГЕРБ, което е изчислено само за подпомагане

Ако правилно сме Ви разбрали, господин Иванов, парламентарната група на ГЕРБ смята, че актуализацията на бюджета, предложена от служебното правителство, която се гласува в пленарната зала, ще ще предизвика сътресения в бюджета на държавното обществено осигуряване и е прекалена за възможностите на националния бюджет.

70 лв. ще фалира държавата, защото ще се похарчат милиарди?! Извинявайте, сигурно не сте погледнали числата. Всъщност тази актуализация ще струва плюс 50 млн. лв., ако сметнем надбавката от 50 лв., която така или иначе хората

а преведените аванси са за 1 млрд. и 800 млн. лв. Значи може 1 млрд. и 800 млн. лв. да се преведат авансово и включително по договори, за които се оказва, че са незаконни, а за пенсионерите плюс 150 млн. лв. до края на тази година са чрезвичаен разход за държавния бюджет?! Извънреден, непосилен, невъзможен?! Ама Вие сериозно ли?! Сериозно ли смятате, че тези 12,5% надбавки към пенсиите са нещото, от което държавата ще фалира?! Сериозно ли го смятате? Всъщност истинското преизчисление трябва да се случи от 1 януари и ние очакваме, че служебният кабинет ще го подготви,

уважаеми колеги! Първо, колега, тук не е финансовият министър, защото тук е вицепремиерът. Второ, никой не променя пенсионния модел. Трето, това, което предлагаме ние, струва 56 милиона,

недейте да спекулирате, защото винаги бюджетът на ДОО е бил в дефицит. Всяка година и при Вас този дефицит е растял, не е намалявал, съжалявам.

Уважаеми колеги, в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. трансферът от държавния бюджет към бюджета на ДОО, или така нареченият дефицит, да го наречем според е 6 млрд. 151 млн. 411 хил. 900. Това, което се предлага в момента по предложението на Бюджетната комисия, увеличава трансфера със 173 милиона 600 хиляди. и шестстотин хиляди се увеличава трансферът! Направете справката между числата и ще получите това число. На следващо място, това, което предлага Бюджетната комисия, освен разходите, които ги има по Закона за бюджета на ДОО за 2021 г., допълнително месечно е по 151 милиона 800 хиляди. Сто петдесет и един милиона и осемстотин хиляди месечно се предлага допълнително, за да може да се реализират тези политики, които предлага служебният кабинет и респективно Бюджетната комисия за второ четене! Това са коректните числа. Що се отнася до това дали тази актуализация трябва да промени модела на пенсионно осигуряване като цяло, моето виждане е не, няма как това да се случи. Що се отнася до това дали българските пенсионери трябва да бъдат подпомогнати? Всички в това Народно събрание, и ние от ДПС, сме съгласни за това пенсиите на българските пенсионери във връзка с ковид кризата до края на годината да бъдат увеличени. А това какво ще се случва след Нова година – дали ще се променят параметрите, дали ще се променят тези числа, е предмет на новия Закон за бюджета на за 2022 г. Приключвам – това, което предлага служебният кабинет, е следващият кабинет да намери близо милиард и шестстотин милиона от нови приходи, от инфлация, от увеличение на параметри – това е това е проблем на следващия кабинет. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги репликиращи! На госпожа Манолова, извинявам се, но явно Вие не сте слушала моето изказване. Нормално е при пукота от разпадащата се Ваша формация да не сте успяла да чуете какво съм казал от трибуната,

естествено, е за подкрепа на пенсионерите. Аз пак подчертах, че през управлението на ГЕРБ повишението на заплатите, за пенсионерите е ставало на няколко пъти и толкова много – назад във времето няма какво да говоря, но в последната седмица на това това Народно събрание, подтикнати от служебен кабинет, който не носи никаква отговорност, просто Вие ставате заложник на тези предложения. Не че нямаме, ние имаме наши предложения, както виждаме те са и на по-голяма стойност, за по-голяма добавка към българските пенсионери, но просто не поемаме ангажимент, защото и служебното правителство не поема ангажимент за изпълнението, както Ви каза доктор Адемов, с най-голямо уважение, за следващото изпълнение на бюджетите в бъдещето на Така че, пак да подчертая, от цялото изказване колегите отдясно да обяснят на своите избиратели, че следващото правителство, което и да е то, за съжаление, може би ще му се наложи я да повиши максимален осигурителен праг или да намери други данъци, през които да събере тези над 2 милиарда, които минимално ще са необходими за бюджета за следващата година. И пак да кажем,

(ДБ): Госпожо Председател, господин Вицепремиер, дами и господа! Слушах внимателно последните изказвания. Искам да Ви обърна внимание на следния въпрос. Какво означава, когато в сегашната ситуация една парламентарна група казва: ние няма да подкрепим и няма нужда от актуализация на бюджета, защото така казват колегите от ГЕРБ, това какво означава? С простички думи това означава следното нещо: повече да не се дава нищо допълнително на пенсионерите, защото разходните тавани са достигнати. Всичко друго е елементарна демагогия! Вие това казвате: нищо повече да не им се дава, а демагогията продължава по-нататък, защото предлагате едни 100 лв., ама не искате актуализация на бюджета. Е, как ще стане бе, хора?! Това е елементарна демагогия. Не става така, господин Ананиев, не става. Тоест, като си казал, че не искаш актуализация на бюджета, значи не исках да даваш нищо над тавана, а ти си го достигнал. Сега имаше тук едни въпроси към десните – към „Демократична България“, защото, то други десни няма, нали знаете?! Та имаше едни въпроси към десните и да Ви кажа по въпросите за десните. Като се притесняваш и не искаш увеличаване на данъците, колеги, първо си събираш онези 700 млн. лв. от хазарт. Да, ето такива неща правиш, за да не увеличаваш данъците, а не се правиш на луд, не го проспиваш това и не се правиш, че не си разбрал накрая. На следващо място, като не искаш увеличаване на данъците, си взимаш онези 1 млрд. долара неустойки от договора за газа, не се правиш на луд, не си затваряш очите, не го проспиваш. Та това са мерките, за да не се увеличават данъците. А иначе, защо е важно парите за пенсионерите да не са подаяния, да не се дават от джипката, а да са регулирани, да не могат да бъдат спирани и давани? Вие искате да бъдат спирани и давани, когато някой реши, когато се провикне някой отнякъде. Ние искаме те да бъдат законово установени, това е разликата между нас. Вие искате да ги давате и спирате, когато пожелаете, пенсионерите да зависят от Вашата добра воля, от това дали сте доволни, или недоволни през този период. Това предложение в момента, първо, увеличава всички пенсии, а не, както някой предлагат, само 56% от пенсиите; увеличава и минималната и максималната пенсия, резултатът е за всички. А колкото, тук обясняваше един колега преди малко, че струвало 2 млрд. лв. Не, не струва 2 млрд. лв. За догодина ще струва 1 милиард 650 милиона и ако държавата започне да си събира парите, да си изпълнява задълженията, данъчните да следят изпълнението на приходите на големите фирми, господин Ананиев, с тях да се занимават, а не с продавачките на пазара…

защото всеки месец трябва да се плаща пенсията? Ако този месец има пари от хазарта, има пари от газа или от каквото Вие кажете там, ако следващата година ги няма, откъде ще ги търсим бе, господин Димитров? Ако султанът на Бруней, извинявайте, нито го знам, нито искам да го споменавам, но ме принуждавате да го кажа, каже тук, в българския парламент: „Искам да увелича, обичам много българските пенсионери, искам двойно да увелича – давам 15 милиарда на българските пенсионери!“ Ама Вие знаете ли, че другата година трябва да търсим друг султан? Разбирате ли тази разлика? Вие предлагате в приходната част на бюджета на ДОО парите да идват от данъци или от някакви случайни приходи. Единственото нещо, и което ние сме го предлагали от „Движението за права и свободи“, трябва да има повече осигурени, трябва да има ръст на брутния вътрешен продукт, за да може парите да идват по линията на осигуряването, а не да натоварваме останалите социални системи с тези разходи, които ги даваме като трансфер към бюджета на държавното обществено осигуряване. Ако това го разберете, аз лично ще Ви поздравя от тази трибуна, че сте десен политик. В момента

на пенсионерите, което е два пъти повече над предложението, което ние подкрепяме, и казват: ама тези 120 лв. не са проблем, нищо, че са два пъти повече, тези 65 лв. увеличение, те са проблемът. А ГЕРБ – нещо подобно. ГЕРБ казва: 100 лв. като увеличим парите за пенсионерите, няма проблем тогава, но когато е с 65 лв., се получавали проблеми. Трябва да запушим пробойните в бюджета, колеги, тук сте прави и съм съгласен с Вас. Не може да се раздава така студеният резерв, не може това да продължава така, не може вече то да е едно безкрайно балансиране и да се появява след студения резерв. Не може да се строят руско-турски потоци на такива цени. Не може всяка година да има такива огромни разходи, които са недопустими в бюджета. И когато икономиката започне да расте със 7 – 8%, и пенсиите ще могат да растат с висок процент, това е цялата работа. Постигна го цяла Европа, извинявайте, без България. Вижте резултатите на балтийските страни, вижте пенсиите там. Вижте резултатите на Румъния, вижте пенсиите в Румъния. Това е нашата цел. Да, и дясната политика води до висок растеж на икономиката и до запушване на пробойните в бюджета. Да, това е нашата цел. И когато, колеги, идвате и от тази трибуна казвате: много голям риск е да се увеличат пенсиите с 65 лв., ние затова предлагаме 120 – това казва ДПС,

дайте си сметка, че повече няма да стане и разберете едно – хората убедено вече, първо, разбраха, че парите им се харчат безобразно, разбраха, че има цели отрасли от големи фирми, за които контролът не е такъв, какъвто трябва, защото са приближени до властта и затова не се събират необходимите данъци.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! За съжаление, в тази дискусия, както и в дискусията в Бюджетна комисия, както и в подготвителното заседание на Бюджетната комисия, тъй като трябваше да подготвим министри какво да обясняват поради факта, че нямаше никаква аналитичност в материалите, които ни бяха предоставили, там зададох няколко пъти въпроса и продължавам да го задавам с уговорката, разбира се, както казахме и подчертахме, че ДПС не е против актуализацията, ДПС ще гласува така, че българските пенсионери да получат повече средства, тъй като и ситуацията е трудна, така че в това няма как да бъдем обвинени. Въпросът, който зададох и на който продължавам да не получавам отговор, е: този вариант, който вероятно ще приемем в крайна сметка и който наистина представлява дългосрочна политика, и нито му е времето, нито му е мястото да го правим сега, какво е отражението му върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси? Това са елементарни показатели, които Европейската комисия изисква от нас. И тогава, когато правим подобни промени, ние сме длъжни да уведомим своевременно Европейската комисия какво ще е отражението на тези промени върху конкретните показатели. Тоест, ако сме стриктни и изпълняваме европейските правила, ако приемем това предложение, трябва веднага да изпратим коригираща версия на конвергентната програма, в която категорично да посочим тези промени, които правим – какво им е влиянието както върху тригодишната бюджетна рамка, така и върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси, а именно: дългосрочно колко се увеличават разходите за пенсии като процент от брутния вътрешен продукт; колко се увеличава дефицитът в бюджета на държавното обществено осигуряване като процент от брутния вътрешен продукт и така нататък, други свързани показатели? Това се изисква. Да, и по правилата на Пакта за стабилност и растеж, и както казахме, ако сме стриктни към европейските правила, тази информация трябва да бъде изпратена. За съжаление, тази информация към момента не съществува, не е подготвена и не знам има ли готовност изобщо да бъде изпратена, което ще ни вкара в нарушение на тези правила, но тъй като Европа е в такъв период, може би се надяваме, че тези правила не важат. Напротив, важат и в следващия доклад за дългосрочна устойчивост на публичните финанси тази информация – искаме, или не искаме, ще бъде отразена. Затова нашето предложение не е популистко, то е съобразено с всичко това, което казах, то не нанася допълнителни ефекти върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси и затова трябва да бъде подкрепено. И друго, когато приехме в Бюджетната комисия това, което вероятно тук ще гласуваме днес и ще подкрепим, реакцията и от медиите, и от хората беше следната: отмениха добавката от 50 лв. за пенсионерите и увеличиха минималната пенсия. Точка! Благодаря Ви, господин Чобанов. За реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам дебата и преминаваме към гласуване. Госпожа Манолова направи едно предложение. Имате ли го вече написано, госпожо Манолова?

Нека да гласуваме първо неподкрепените предложения и след това ще гласуваме направеното в залата предложение на госпожа Манолова. Подлагам на гласуване предложението на Мая Манолова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

Госпожо Председател, предлагам процедура по прегласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Подлагам на прегласуване направеното предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители.

Преминаваме към гласуване на предложението на Корнелия Нинова и група народни представители,